jednu točku večeras koju ćemo raditi a to je - Godišnje izvješće o državnim potporama za 2011. godinu. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja podnijela je ovo izvješće sukladno odredbama članka 20. stavka 1. Zakona o državnim potporama.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 U ime predlagatelja uvodno izlaganje, predsjednica vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja gospođa Olgica Spevec, izvolite. **Spevec, Olgica** Hvala lijepo poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Dakle pred vama se nalazi deveto izvješće o državnim potporama koje je agencija sukladno Zakonu o državnim potporama dostavlja ovom visokom domu. Dakle agencija taj posao obavlja zadnjih desetak godina i njezin posao u tom djelu vjerojatno će se nastaviti ali u jednom drugom mandatu s obzirom na to da nadzor nad državnim potporama od 1.7.2013. preuzima Europska komisija. Ovo izvješće sadrži analitički pregled dodijeljenih državnih potpora u 2011. godini, konačne podatke o potporama u 2010. i 2009. godini te procjenu kretanja državnih potpora u 2012. godini. Izvješće je sastavljeno i strukturirano polazeći od metodologije i načina prikaza državnih potpora u EU što je naša obveza i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju a također ovo sa izvješćem i Europskoj komisiji radi transparentnosti i upoznavanja sa potporama u RH. Podatke za izvješće agenciji su dostavili davatelji državnih potpora, dakle državna tijela, ministarstva, fondovi, agencije, jedinice područne i lokalne samouprave te dio podataka agencija ima također u svojoj evidenciji iz kontrole potpora koja ona obavlja. Agencija je sve te podatke sistematizirala i obradila pa ćete u izvješću naći vrlo detaljan prikaz i usporedbu podataka o državnim potporama sa makroekonomskim pokazateljima, zatim o svakoj pojedinoj kategoriji potpora, instrumentima dodjele potpora a predočen je i usporedni prikaz potpora u RH sa potporama u EU i njezinim državama članicama. Po prvi put u ovom godišnjem izvješću prikazani su i podaci o državnim potporama prema karti statističkih regija RH na NAC dva razini koja je bila na snazi do kraja 2012. A također je dana i procjena učinaka dodijeljenih državnih potpora u 2011. godini. Ovdje posebno naglašavam da agencija nije nadležna za kontrolu potpora sektoru poljoprivrede, prehrambene industrije, ribarstva i šumarstva i u ovom izvješću objavljuje samo one podatke o potporama u tim sektorima kojoj je dostavilo nadležno Ministarstvo poljoprivrede. bude jasno da ovo izvješće je manje-više koncentrirano na potpore sektoru industrija i usluga što je i obveza i Zakona o državnim potporama. što se događalo sa potporama u 2011.godini? dodijeli smo 9 milijardi kuna potpora što je za oko 3% manje nego u prethodnoj 2010.godini. Udio potpora u BDP-u iznosio je 2,7% a u ukupnim rashodima države 7,5%. Pokazatelj trenda pada potpora je i podatak da su po zaposlenom državne potpore u 2011.iznosile 6 378 kuna što je otprilike 5%manje nego u prethodnoj godini. Potpore po stanovniku kreću se na razini od 2 tisuće kuna. Znači svaki hrvatski građanin za potpore gospodarstvu izdvojio je 2 tisuće kuna. Struktura potpora prema djelatnostima pokazuje kako je 2011.godine sektoru industrije i usluga dodijeljeno 4 milijarde 875,9 milijuna kuna potpora, a sektoru poljoprivrede 4 milijarde 125,3 milijuna potpora. No trendovi kretanja potpora industriji i uslugama i poljoprivredi su različiti. Naime, dok potpore sektore industrije i usluga bilježe pad od oko 8%, potpore poljoprivredi i nadalje rastu te su za oko 3% više nego 2010.godine. s obzirom na to udio potpora sektoru industrije i usluga bilježi pad u ukupnoj strukturi potpora i kreće se oko 54%, a udio potpora u poljoprivredi povećava se na oko 46%. U 2010.godini taj je omjer iznosio 57% potpora za industriju i usluge prema 43% udjela potpora poljoprivredi i ribarstvu. Detaljnije analiza visine i strukture potpora industriji i uslugama pokazuje da je za potpore pojedinim industrijskim i uslužnim sektorima bilo namijenjeno 3,6 milijardi kuna od čega najveći dio odlazi na promet, brodogradnju, HRT dok je za horizontalne ciljeve znači uključivo i potpore za regionalni razvoj, potpore na lokalnoj i regionalnoj razini bilo namijenjeno milijardu i 300 milijuna kuna ukupnih potpora. Pozitivan se trend sastoji u tome da sektorske potpore dakle potpore pojedinim poduzetnicima bilježe u 2011.pad od oko 17%, a potpore za ove horizontalne ciljeve rastu za oko 9%. Na taj način poboljšava se odnos sektorskih i horizontalnih potpora u ukupnoj strukturi potpora industriji i uslugama. udio tih potpora zapravo sektorski je u 2010.godini iznosio 77% ipak u 2011.on je smanjen na 74% a udio horizontalnih potpora potpora se povećao sa 23 na 26%. Da smo još vrlo daleko od europskog prosjeka govori podatak da je u EU u 2011.ovaj omjer iznosio 90% potpora u korist horizontalnih ciljeva, a tek 10% za sektorske ciljeve. U okviru horizontalnih potpora vidjet ćete u izvješću najveći se dio potpora odnosi na regionalne potpore te na potpore malom i srednjem poduzetništvu i ukupno one čine oko 60% ukupno dodijeljenih potpora za za horizontalne ciljeve. Ako se tome pribroje potpore male vrijednosti za iste namjene ali se metodološki one ne zbrajaju u ukupne potpore onda bi taj iznos bio i više. Od ostalih horizontalnih potpora izdvojila bih potpore za istraživanje, razvoj inovacije koje su dane u iznosu od 125,6 milijuna kuna te potpore za zapošljavanje koje iznose oko 90 milijuna kuna. Sve druge potpore za horizontalne ciljeve dane su daleko manjim iznosima. ova spomenuta i još uvijek vrlo skromna izdvajanja države za horizontalne ciljeve razvidno ukazuju i na jedan od važnijih razloga zaostajanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva ili bolje rečeno hrvatske industrije u odnosu na konkurenciju iz članica EU. Naime, cilj dodjele potpora za horizontalne ciljeve je pomoći gospodarstvu da se suočava ono što mi u ekonomiji zovemo tržišnim neuspjesima odnosno izazovima i troškovima s kojima se teško nositi i tržišno najuspješnijim poduzetnicima. Radi se o potrebi izdvajanja većih sredstava za potpore koje su namijenjene prilagodbama naše industrije visokim standardima zaštite okoliša, povećanju energetske učinkovitosti, potrebi većih ulaganja za istraživanje i razvoj, za usavršavanje, osiguranja lakšeg pristupa kapitalu, intenzivnijeg poticanja regionalnog razvitka i Da je EU koncentrirana na ovakvu vrstu potpora pokazuje podatak da je u EU od ukupno danih 53 milijardi eura potpora industriji i uslugama u u 2011.godini za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost izdvojeno oko 12,4 milijardi odnosno 24% ukupno dodijeljenih potpora tom sektoru za istraživanje i razvoj negdje oko 10 milijardi, a za regionalni razvitak čak 14 milijardi eura. Dakle ovdje se ne radi o potporama iz strukturnih i kohezijskih fondova nego o potporama iz nacionalnih proračuna država članica. Pri tome valja naglasiti da se u nekim državama članicama npr. Njemačkoj, Francuskoj državne potpore za spomenute ciljeve daju u vrlo visokim iznosima i da su one značajan instrument industrijske politike i izvozne strategije upravo prerađivačke industrije. A činjenica jest da Hrvatska ne raspolaže proračunskim kapacitetima za dodjelu državnih potpora koje bi u kratkom vremenskom roku mogle promijeniti sliku hrvatske industrije, strukturu izvoza i povećati našu izvoznu konkurentnost. Isto tako neprijeporno je da se ti ciljevi ne mogu postići samo kroz dodjelu potpora nego je potrebno provoditi niz međusobno koordiniranih i usklađenih politika i aktivnosti, odnosno graditi državne institucije koje će biti u stanju oblikovati i provoditi te politike. No vratimo se potporama jer razvidno da bi i sa postojećim izdvajanjima s postojećih 9 do 10 milijardi kuna koliko imamo za potpore, promjenom politike dodjele potpora na manje ali učinkovitije potpore njihovim preusmjeravanjem sa sektorskih na horizontalne ciljeve odgovarajućim odabirom ili emitiranjem prioritetnih programa i projekata koji će se financirati iz državnih sredstava, kao i smanjivanjem troškova upravljanja sustavom dodjele potpora, odnosno njegovom racionalizacijom mogli bi se postići daleko veći učinci i rezultati od onih koji su postignuti u prethodnom razdoblju. Istodobno, jedno od načela politike potpora trebalo bi biti načelo proporcionalnosti, dakle ravnoteže između cilja koji se potporom želi postići i visine same potpore. Nažalost, dosadašnja politika dodjele potpora to načelo uglavnom zanemaruje pa su potpore ili previsoke, odnosno one omogućuju nastavak poslovanja neuspješnim poduzetnicima bez nužnog nužnog unutarnjeg restrukturiranja i što zapravo generira daljnje vođenje istovjetne politike, dakle nepromijenjene politike ili su ponekad potpore premale za one ciljeve koji se žele postići pa zato niti nemaju učinaka. Stoga bih naglasila potrebu da se racionalnije koriste sredstva namijenjena potporama, a posebno u sektorima kao što su željeznički promet, javna televizija, linijski i pomorski promet, zračni promet koje uzimaju uzimaju veliki dio državnih sredstava. No to nije moguće bez ozbiljnog i dubinskog restrukturiranja tih sektora. Dodjela potpora za restrukturiranje u tim sektorima mora jamčiti njihovu daljnju tržišnu i poslovnu održivost uz buduće minimalno korištenje državnih sredstava i istovremeno naravno zajamčenu kvalitetu usluga koju su dužni osigurati svojim korisnicima. Dakle, cilj politike potpora bi trebao biti da se sa što manje sredstava poreznih obveznika jer ne radi se o državnom novcu, radi se o novcu poreznih obveznika i sa što manje negativnih učinaka na tržišno natjecanje provedu nužni procesi restrukturiranja u djelatnostima koje su od vitalnog značaja za … gospodarstvo što će onda ostaviti više sredstava za horizontalne potpore, za jačanje konkurentnosti hrvatske prerađivačke industrije ili hrvatskog uslužnog sektora i bit će više sredstava za inovacije, specijalizacije, modernizacije i preusmjeravanje na proizvodnju sa većom dodanom vrijednosti. Drugim riječima, pri oblikovanju politike potpora treba pokrenuti važne reforme kako bi u praksi zaživio pristup koji promovira kvalitetnije i bolje usmjerene potpore koji je temeljno obilježje politike potpore koju provodi Europska unija i njezine države članice, a u koji u uvjetima smanjenih mogućnosti državnog proračuna zapravo nema alternative. Hvala vam lijepa. replika. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Pa gospođo predsjednice agencije, ja sa posebnom pozornošću pratim potpore u poljoprivredi i zato mi je bilo zadovoljstvo čuti vaše navode gdje ste rekli koliki je bio rast potpora i želim ovdje reći vrlo jasno da su one doprinijele temeljnom cilju onome o kom ste govorili, dakle rastu gospodarstva, rastu poljoprivredne proizvodnje i stvaranju konkurentne poljoprivrede. U tom smislu govori i povećana proizvodnja mlijeka i mesa i sve ostalo i veliki broj staja izgrađenih itd., da ne govorimo o mehanizaciji. Ali zato sada žalosti ove godine ovaj odnos, ovaj jednostavno odnos toliko smanjivanje tih potpora koje su gotovo za 40% manje u odnosu na to razdoblje, znači koje su se vratile negdje na razinu '99. godine. I što to ima za posljedicu? Ima za posljedicu teško stanje u poljoprivredi o čemu svjedočimo svaki dan i onda dovodi do urušavanja strateške grane kao što je to poljoprivreda i naravno u budućnosti do sloma hrvatskog sela. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Na redu su klubovi. U ime Nezavisnih zastupnika Damir Kajin. Nema ga i gubi pravo klub rasprave po ovoj točci. Sljedeći je klub Hrvatskih laburista-Stranke rada i kolega Mladen Novak.

ipak promijenile tu odluku kod mene. Spomenuli ste velike potrošače državnih potpora pa između ostaloga pa između ostaloga tu je definitivno najveći su promet i onda ste sad obrazlagali koji dio je sporan u tome. Bitno je da je potrebno izvršit restrukturiranje tih poduzeća, onda će se stvorit uvjeti da se uz minimalne potpore i uz uz njihovo bavljenje na zadovoljavajući način usluga da bi ta poduzeća imala perspektivu. Pri tome ste naveli za primjer Europsku uniju. Da bi ovo prvo bilo spojivo s ovim drugim, odnosno da bi to uz minimalne potpore oni mogli obavljat svoju djelatnost na zadovoljavajući način bilo bi neophodno da ih prvo dovedemo u stanje u kakvom su takve iste firme u Europi. Jedan HŽ koji ima prosječna starost voznog parka mu je 40 godina stavljat u paritet u paritet sa ne znam firmama iz Austrije, Njemačke je stvarno nemoguće. A s druge strane, danas ste to na odboru rekli, možda ste i sad rekli ali mi je promaknulo. Jedan dio izdvajanja države u HŽ se ne tretira kao potpore. To je ulaganje u infrastrukturu. Upravo to dugogodišnje neulaganje u infrastrukturu je dovelo u nezavidan položaj i operatere koji jesu pod sustavom potpora, pa mi sad imamo situaciju da nam naši operateri recimo ne mogu konkretno HŽ-Cargo ne može izvršiti ni jedan prijevoz u nekom suvislom roku zato što su zatvori po par dana. To se gomila …/Govornik se ne razumije./… to je brodovi čak na istovaru. Sve to ide na teret tih firmi. A onda imamo opet situaciju da taj isti HŽ-Cargo je prije u toj istoj 2011. godini upravo po ovim kupio naglašavam 2011. godina predizborna godina, odnosno izborna godina kupuje 100 vagona za iznos od 54,4 milijuna kuna. Kupio 100 vagona od Đure Đakovića. Normalno to je dobro zato što s tim, takav način spašavamo Đuru Đakovića. S te strane je to pozitivno. tih 54 milijuna kuna HŽ-Cargo ne može otplatiti. To znači će preuzeti država. Istovremeno HŽ-Cargo ima svoje vagone koje ne može održavati jer nema novaca. Takve iste vagone ne može održavati i ti vagoni stoje i jednostavno pravimo dvostruku štetu. Kad zbrojimo još uz to da smo na taj način uništili radionice željezničkih vozila u Bjelovaru i Čakovcu koje su ostale bez posla upitno je što mi to u stvari radimo. I sad imamo Cargo sa tih nekih 100 novih vagona koji jesu u funkciji, dobro da su kupljeni ali li la koliko je to baš bilo neophodno, koji će isto tako u prodaju sa tih 100 vagona ali će ići po nekoj beznačajnoj cifri, cifri, svoti s obzirom da u međuvremenu on taloži sve te gubitke zbog načina u koji je on doveden. To je samo jedan od primjera i s tim se slažem ono što ste vi naveli da u suštini trebalo bi, vi to niste tako imenovali ali kroz vašu raspravu se da zaključiti. Treba postojati neka opća strategija raspolaganja i potporama i općenito Strategija upravljanja i državnom imovinom ali i državom kompletno. Imat će još, bit ću, još ću navesti jedan primjer di država je kontradiktorna sama sebi. Recimo sad imamo isto slično, odnosno vezano je na ovaj dio s obzirom da je isto promet u pitanju. Ovih dana smo dobili u materijale oko strategije u turizmu. Istovremeno imamo aerodrom Brač koji najvjerojatnije će bit zatvoren. Država se odriče svojih 36% udjela u tom aerodromu. Istovremeno tamo dolaze neki Švicarci, Austrijanci, ulažu u turistički, u zdravstveni turizam. Upravo smo tamo u ovim vašim završnim dijelovima se spominje da je tamo napravljen novi toranj, financirano to sve skupa. Ali to sve skupa nije nikad ušlo u funkciju. To i dalje stoji, praktički gubi više nego da je u funkciji. To su stravične stvari. To je nešto što se ne može, jednostavno ne može i ne smije tolerirati. Prometni sektor ima još jedan kvalitetan primjer recimo koji ste danas na odboru spomenuli Croatia airlines zračni prijevoznik koji ide u restrukturiranje. Napravit će ne znam preduvjete za uspješno poslovanje. A šta će napravit po onome što se da iščitat. Jedan avion prodaju i uzimaju taj isti avion u leasing. Drugi avion prodaju, ne Posljedica toga će bit i višak zaposlenih i smanjenje kvalitete usluge. Ali taj isti naš prijevoznik je korisnik i državne potpore. A sad se tu postavlja pitanje kako mi tu radimo. Mislim to očito je da po ničem nismo sređena država, da se jednostavno ne zna tko šta radi, u čijem interesu. Sve mi je to malo čudno. U uvodnom dijelu s tim sam u stvari mislio početi, ali na kraju me vaše izlaganje malo okrenulo. U uvodnom dijelu ste spomenuli da u vašem izvješću se potpore za poljoprivredu samo spominju, odnosno da ste ih preuzeli onako ako ste ih dobili od Ministarstva poljoprivrede. Međutim, ovo se zove Godišnje izvješće o državnim potporama. I po mome, da bi ovo Godišnje izvješće o državnim potporama stvarno bilo godišnje izvješće unutra bi trebalo stajati kako piše za ove druge korisnike i koji su to korisnici potpora u poljoprivredi. Da li mi možemo vjerovati medijima pa reći da je gro toga povukao Agrocor, a istovremeno stvaramo sliku u javnosti, mediji pomažu u tome isto, da ovi seljaci se bez veze bune, izlaze na ulice. Šta oni hoće? Gle koliko dobivaju državnih potpora. Ali to ne dobivaju ti ljudi. Danas sam, čitam od prof. Kovača iz jedne od te udruge "Živo selo" ako se ne varam navode za primjer austrijski model. Nije nužno da to budu velike farme. Na kraju krajeva mi upravo imamo situaciju pa čak i ovi dijelovi, ne pa čak nego poglavito ovi dijelovi koji su bili okupirani. Zar tu nije bit zadržat stanovništvo da ostane tamo. Pa dajte tim ljudima neki nazovite ih kako god hoćete potpore, ali dajte tim ljudima da ostane živućih ljudi gore, da ta sela ne izumru, da ne uništimo baš sve. baš sve. Ja ne znam koja je svrha uopće države ako ćemo imati gro teritorija praznog jer politikom ukidamo im prijevoz, ukidamo im poštu. Zvali su me prekjučer, 4 poštanska ureda se ukidaju na potezu to mi zovemo Donja Posavina ali to je samo kod nas Donja Posavina, potez od Siska do Novske i ovaj dio prema Banovini. Kako ti ljudi mogu funkcionirati? Koju svrhu oni imaju, što oni imaju od ove države? Ništa od tih javnih sektora koji bi trebali biti u funkciji građana, ništa njima nije na usluzi. Prometa nemaju, škole nemaju vrtića nemaju. Vrtić u Kostajnici se gasi, što se radi s njim? Nitko ne uskače. Kostajnica je slijepo crijevo, to državu ne interesira. Pa dajte tu potpore. Čemu svrha da država nešto pomaže ako je to, a nitko nije osporio da nije, ako je to Agrokor. Pa nemam ja ništa protiv, i Agrokor treba živjeti ali onda treba to i reći da je to tako a ne na ovaj način. Još sam koju htio riječ oko sela iako nije direktno vezano na ovu temu, ali vezano za to selo i to odumiranje sela i na kraju krajeva ajmo reći i potpore oko sela odnosi se ja mislim najvećim dijelom upravo baš na Slavoniju i tamo gdje se guralo ljude u velika gazdinstva, gospodarstva pa su ti ljudi dobili kredite. I sad sjetim se i da je kod nas rečeno 7 godina ako se ne varam neće biti prodaje poljoprivrednog zemljišta. Ako netko zna ako griješim bit će mi drago da me ispravi. Pa nema prodaje, ta zemlja je prodaja ali nije prodana nego je dana. Ljudi dižu kredite koji su hipotekarni, on nema što drugo zadužiti nego tu zemlju. Stranci su već vlasnici toga. To nije floskula, to je istina. Ljudi koji su više u poljoprivredi, koji su s ovih govornica, s ovih pozicija su se izjašnjavali koliko je koliko je proizvođača mlijeka ugasilo se u međuvremenu, koliko OPG-ova je nestalo u međuvremenu? Pa sve je to ta zemlja. Otišla za kredite, za hipoteke i nema je više. Malo sam skrenuo s ove teme, ne malo nego dosta. Rečeno Rečeno je između ostaloga 2,9% BDP-a u potpore, 2,7% krivo sam zapisao, pardon i trebalo bi ići više na horizontalne, slažem slažem se i s tim. I onda pročitam tekst I to ulazi u ove državne potpore koje mi kažemo da su previše. Pa sad kad stavite paralele jedan HŽ, dijelove HŽ-a, jedan Aerodrom Brač, ne znam još sam tu ove naše jadne seljake i pomažemo T-COM. Ja razumijem da to ide sve na na način kako je to EU propisala, Europska komisija kaže tako mi samo blagonaklono klimnemo glavom i to je to. Ali što što se tiče samog izvješća, izvješće je kao izvješće u redu ali i dalje stojim pri onom stavu da izvješće bi bilo kompletno tek kad bi bio i onaj dio za poljoprivredu kompletan, odnosno kad bi unutra kao što su navedeni drugi poimence drugi korisnici potpora kad bi unutra stajalo pa da svi znamo da je to Agrokor, a ako nije Agrokor da znamo tko je drugi. Hvala vam lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Sami ste rekli da ste malo skrenuli s teme, ali trebate voditi računa da mi imamo 3 zakona po kojima se isplaćuju potpore a ovdje raspravljamo o potporama u gospodarstvu. Dakle, ne o potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno u ribarstvu. … /Upadica se ne razumije./… Da, ali ne prati ih agencija. Pročitajte zakon pa ćete vidjeti. Replika, Boro Grubišić. Sad ni ja nemam što za replicirati kad nije tema poljoprivrede. Šalim se. Dobro ste vi primijetili gospodine Novak da imamo zapravo pojavu, hoćete odgovoriti, da imamo pojavu da cijela sela pa i krajevi jednostavno ostaju bez ljudi. Evo, za primjer za potporu recimo stočarstvu koje je idealno područje sad koje ću vam reći na potezu recimo od Gračaca, Brna, Mazina, Lapca do Bihaća ima ukupno ja bih rekao po popisu stanovništva pa možda se varam ako ima 600 do 700 ljudi. To je potez od 100 km kad gledamo ovako. A da ne govorimo recimo potez ako ste išli cestom Cetingrad-Topusko. Tamo ima 3 kuće svega skupa. To je tzv. meki trbuh Hrvatske koji zaista je meki trbuh po svim pokazateljima, a i po kriminalu koji se tamo događa od šverca i svega ostaloga jel'. Tako da te potpore o kojima mi danas govorimo često idu da kažem neću reći u krivom smjeru ali ovo što ste rekli za Agrokor ljudi zaista u Zagrebu imaju dojam da i kada im pričaš o poljoprivredi a što se vi tamo u Slavoniji bunite pa vi imate 4 milijarde poticaja za poljoprivredu, potpora pardon, i što je vama to. A zapravo ne znaju da gotovo 80% tih potpora ide onim velikim takozvanim, a samo

Grubišiću u potpunosti se slažem s tim, spominjete mi područje koja su ustvari moja područja, jel mi je to dobro poznato. Znam što znači nažalost napuštena zemlja jel tamo praktički nema više, ostalo je sve samo staro stanovništvo i nažalost bojim se da ništa ne vodi u suprotnom pravcu da to sve skupa ide ka izumiranju i gašenju nažalost i tih sela. Izuzetno mi je drago što je gospođa Spevec potvrdila moje razmišljanje, moje, ne znam moju želju da sastavni dio ovog izvješća bude i kompletno izvješće o poljoprivredi odnosno sa svim korisnicima potpora, a da to ne bude ovako, da ne kažem suhoparni dio Ministarstva poljoprivrede.

teme ili ne, ali ja sam svakako primijetio ovo područje poljoprivrede o kom ste govorili i potporama u poljoprivredi. I vi ste iznijeli određeno razmišljanje glede relacija tko je dobio više u toj raspodjeli tko je dobio manje. Držim da je to opravdano razmišljanje i zasigurno OPG-i bojim se da su izvukli manje od tog kolača, da su manje uzeli bez obzira na to opet su dobili jedan dio koji je unaprijedio proizvodnju, podigao proizvodnju zasigurno. Ali sada zabrinjava kolega Novak i dovodi, na kraju dovodi do onog o čemu ste vi govorili do sloma, do pustoši Hrvatskih sela. Sada su smanjena, to ne možemo biti na to slijepi, da su smanjene potpore u poljoprivredi gotovo za 40% u odnosu na to razdoblje. Smanjene su potpore, a druga stvar veći je problem još što je uveden nered, uveden je nered u te potpore, tu je najveći problem. Ako se prisjetimo prošle godine, samo dok su dobivali ljudi uopće nisu znali zašto su dobivali. Isto tako ovih dana ministar najavljujem bit će isplaćene potpore, ja svjedočim osobno da ovih dana nisu isplaćene. Pa zašto prosvjeduju? Sad je došlo do ovih problema ponovo sad mlijekom, govori o mlijeku, o mihotoksinima koje dakle, kod nas su tolike kontrole mlijeka itd. i sad odjedanput na našim farmama zamislite vi ti su mihotoksini potekli. Dakle, sve to dovodi u jedan neravnopravan položaj naših seljaka, dovodi do jedne besperspektivnosti na Hrvatskom selu i u krajnjem, krajnji rezultat će biti ono što ste vi rekli, mrtvo selo, a nema ništa tužnije u ovoj zemlji od mrtvoga sela. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepo kolega Milinkoviću. Sad kad ste, krenuli ste s OPG-ima, onda sam se sjetio danas je na odboru, mislim da je samo na odboru da ovdje nije nerečeno, da u Njemačkoj i Francuskoj se potpore daju u svrhu pogodovanja izvoznicima. Onda u svrhu pogodovanja izvoznicima. A onda, ovaj se sjetim da je isto ovdje rečeno da je, mislim da je vlasnik, novi vlasnik hotela negdje na Jadranu, ako se ne varam da li Turska, da li Izrael, kupio čovjek, novi vlasnik kupio hotel na Jadranu, u tom hotelu čak je i toaletni papir iz njegove zemlje, čak ni on nije odavde. A uz sve te OPG-ove koji se gase ja vjerujem da smo mogli ono što je bilo svojevremeno propagirano kao spajanje zelene i plave Hrvatske, da se moglo napraviti upravo kroz sustav potpora. nažalost kod nas je situacija takva da svaki segment radi za sebe. Jednostavno mi je ovaj primjer iz Brača, mi jednostavno ne ide u glavu, da je država uložila u sredstva sredstva u aerodrom na Braču i sad diže ruke od toga, aerodrom će najvjerojatnije bit zatvoren. Mislim to ponašanje pijanih milijardera nije takvo. Hvala. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice i gospođo predsjednice Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja sa suradnikom. Pa evo pred nama je izvješće koje, ustvari vi se u svom uvodnom obrazloženju rekli nekoliko bitnih točki ustvari koje su daleko bitnije od ovog samog izvješća, jer ovo izvješće je za 2011. godinu sad je već 2013. godina, već smo u 2012. godini potrošili potpore i sigurno da ovi numerički pokazatelji koji su u ovom izvješću su već lagano pase. Međutim, ono što bih ja želio reći u ime kluba HDZ-a, a postaviti a postaviti isto tako pitanje svima nama da li smo mi u proteklim vremenima kad smo mimo određenih kriterija mogli davati potpore i u zadnje dvije tri godine kad su se ti kriteriji naprosto morali poštovati, postigli oni što smo htjeli, da li smo sa tim potporama restrukturirali svoje gospodarstvo koje smo trebali i da li smo gospodarstvo pripremili za tržišno natjecanje. I mislim da su to dva ključna pitanja o kojim bi mi, obzirom na koliko nas ima ovdje silno u ovom Saboru, trebali raspravljati, čovjek si zapravo postavlja pitanje da li je ovako rasprava ima smisla. Jer kolegice i kolege kad govorimo o novcima onda nama nije iznos bitan kao nominalan iznos, nego ovisno u kojem nam trenutku politički treba za nešto. Mi ovdje govorimo o 9 milijardi kuna, 9 milijardi kuna, novaca poreznih obveznika RH koje se troše na ovaj ili na onaj način i htjeli mi to ne htjeli priznati potpora je politika, ili politika je potpora. Jer naprosto potporu razlučiti od politike ne možemo i u tome se razlikuju i pojedine političke opcije. Međutim, kad mi vidimo koliko je nama novaca ostalo za ove potpore koje su bitne, dakle za restrukturiranje hrvatskog gospodarstva i potpore za konkurentnost i onda ćete vidjeti da je to vrlo mali iznos u odnosu na ono od ukupnog iznosa za potpore koji se dodijeli jer vi ste u svom izvješću rekli u uvodnom dijelu da je dodijeljeno negdje oko 9 milijardi kuna potpora u 2011. godini i kad izuzmemo samo 4 potpore da tako kažem, jedno je brodogradnja, drugo je HRT, treće je promet i četvrto je poljoprivreda što ćete vidjeti da za restrukturiranje gospodarstva i za podizanje konkurentnosti od hrvatskog gospodarstva je ostalo vrlo malo, kad znamo da nažalost u proteklih godinama nismo razvili kriterije da potpora mora imati svoje povratno pitanje da li smo s tom potporom postigli nešto jer da smo uspjeli to nametnuti a to je stvar politike, onda bi vjerojatno situacija danas bila drukčija. Jer kad dajete potporu nekome onda je dajete isto iz osnovnog razloga zbog nečeg ste je dali. Onda je isto tako vrlo interesantno a postoji onaj famozni PFU obrazac koje je Ministarstvo financija forsira već 6, 7 godina upravo sa nakanom da se vidi fiskalni učinaka onoga što smo dali iz državnog proračuna i svatko tko daje potporu dakle bez obzira koje to Ministarstvo ono radi PFU obrazac i pomoću tog PFU obrasca radi procjenu fiskalnog učinka tih novaca. Nažalost to se nije dogodilo i samo jedna tehnička primjena da ne zaboravim kolegice Spevec vi ste ovdje na 14 strani stavili usporedba sa makroekonomskim pokazateljima. Ne može biti usporedba dvije stvari koje su različite. Ovi pokazatelji se mogu staviti u odnosu na određene makroekonomske pokazatelje a ne možete ih uspoređivati jer naprosto su to ovoga dvije kategorije koje se ne uspoređuju. Dakle govorit ću o tome da je potpora politika, isto tako ispravna politika potpora daje rezultate. Rezultati makroekonomski i makroekonomski pokazatelji u 2012. godini su katastrofalni. A potpore su praktički na istoj razini. Nešto su manje nego što su bile 2011. iako i 2011. makroekonomski pokazatelji su bili loši ali u odnosu na 2012. su bili više nego dobri jer dva kvartala smo imali pozitivni gospodarski rast, jedan kvartal smo imali stagnaciju, a broj zaposlenih je bio skoro 80 tisuća manji nego što je danas. Isto tako broj zaposlenih je bio veći nego što je danas. koliko će nas još koštati brodogradnja, to ćemo vidjeti. Dakle mi smo preuzeli sva jamstva koje je država dala u proteklim godinama na ime obeštećenja brodogradnje za uzimanje onih njihovih nekretnina i svega što su imali na pomorskom dobru pa je ispalo još nekakvi troškovi i ta trakavica brodogradnje se protegnula. Ona je takva kakva je. HRT milijardu i 300 milijuna kuna. Što hrvatski građani imaju od tih milijardu i 300 milijuna kuna, savršeno ništa. Gledate sapunice isto kao i na ovim drugim komercijalnim televizijama. Promet i to je ono ključno što se može reći da proteklim godinama je progutalo silno novaca jer 2005., 2006. ,2007., prema željeznicama se išlo između 2 milijarde 200 i dvije milijarde 900 s potporama jer željeznice bez tih novaca nisu mogle egzistirati. U 2012. je taj iznos smanjen na milijardu i pol kuna. Međutim ima nešto žao mi je što tu nema kolege Novaka, a to je taj tzv. radni omjer a to je koliko Hrvatskim željeznicama trebate dati iz državnog proračuna sredstava na svaku njihovu zarađenu kunu da bi mogli funkcionirati. da je taj radni omjer negdje 1:2,5 ako je za 0,1 ili 0,2 poena viši ili manji nije bitno ali kad se krenulo prvi puta u program restrukturiranja Hrvatskih željeznica da se taj omjer spustio na 1:1,85. Zašto to govorim? Iz jednostavnog razloga što želim na praktičnom primjeru ilustrirati što znači potpora kod restrukturiranja. Dakle kad se krenulo sa procesom restrukturiranja taj omjer sredstava potpore koja se daje određenoj tvrtki koja je u problemima i omjer sredstava koji sami zarade taj se omjer međusobno smanjuje, također ovdje kao potporu se spominje otpis kamata, otpis poreza, smanjenje određenih obveza prema državi i sad se postavlja jedno elementarno pitanje ako je to potpora bila u proteklim godinama kakav status ima Zakon o predstečajnoj nagodbi i financijskom poslovanju, jer ja tu kao nekadašnji resorni ministar i danas gledajući dobronamjerno na taj zakon sa nakanom da se pomogne hrvatskom gospodarstvu ne mogu prihvatiti nikako da mi olako neko kaže da se nelikvidnost smanjila za 5 milijardi kuna a niti lipu nitko nikome nije platio. Nego netko administrativno nekome prebrisao određene obveze na takav način smo smanjili. Mene samo zanima sukladno važećem Zakonu o potporama da ne govorim o onome što nas čeka nakon 1.7.2013. kakav status je tih sredstava jer ako se ne varam za nekakvih dvije, dvije i pol, tri tisuće predstečajnih nagodba planira se da će se riješiti negdje oko 27 milijardi kuna. Tih 27 milijardi kuna najveći dio tih sredstava nitko prema nikome praktički platiti neće, banke će se odreći jednog djela kamata, država će se odreći ovoga, međusobna potraživanja će se na određeni način riješiti i da j Bože da mi sa tom operacijom a to nije prva takva operacija bilo je takvih operaciju u prošlosti. Možemo je nazvati na ovakav ili onakav način, sjetite se samo nagodbe prema Zakonu o dospjelima a ne naplaćenim potraživanjima koji je bio s rokom trajanja od godine dana. Daj Bože da ova mjera da rezultate jer ja ovu mjeru gledam kao možemo reći potpora za restrukturiranje hrvatskog gospodarstva. S obzirom da realno gledajući među tih dvije tisuće još nešto tvrtki praktički nalazi se kompletno hrvatsko graditeljstvo, nalazi se kompletna metalna industrija i logična je stvar da nitko normalan i pametan u ovoj zemlji nije da hrvatsko graditeljstvo i tvrtke padnu na koljena i da od njih ne ostane ništa. Međutim, kažem ja postavljam sebi pitanje kakav će tretman ta cijela operacija imati? Ili ako ona ima tretman potpore itd. onda mislim da nije dobro na sva zvona zbog PR-ovskih potreba pričati o tome da se smanjila nelikvidnost od 5 milijardi. Jer ako nešto administrativno prebrišete onda niste to smanjili jer po toj logici je to mogao napraviti daleko prije netko drugi. Sljedeći problem ovdje želim govoriti o konkretnim činjenicama s kojima se mi suočavamo i suočavali smo se i proteklih godina, suočava se ova Vlada u proteklih 14, 15 mjeseci su pojedina poduzeća koja su u proteklim desetljećima bili nosioci gospodarskog razvoja u svom kraju, međutim oni zadnjih petnaestak ili 20 godina posluju sa raznoraznim gubicima. I njima država treba otpisati ili određena jamstva ili određene kamate ili preuzeti kredite da bi oni mogli egzistirati jer ako oni nestanu na tom području će praktički nestati tih radnih mjesta. Kakav status će imati takva potpora? Zašto to postavljam? Iz jednostavnog razloga što su to pitanja na koja ćemo morati odgovoriti nakon 1.7. Gospođa Spevec je rekla i ove potpore koje smo dali u proteklim godinama, a da ne govorim ove u budućnosti praktički izlaze iz njene ingerencije. Ona je mogla sada dobronamjerno upozoriti davaoca te potpore da se na nalazi u određenim okvirima i mogla je napraviti frku i paniku oko toga i tu se njena priča završava. Međutim stvar je u tome da Bruxelles se neće ponašati na takav način. Bruxelles će naprosto tražiti od onoga koji dobije takvu jednu nelegitimnu potporu da vrati taj nominalni iznos. I takva tvrtka koja je u problemima sigurno neće moći vratiti taj iznos. I da završim s tim potporama za tzv. restrukturiranje jer mogli bi nabrajati do beskonačnosti. Potpore za konkurentno, gledajte kada pogledate kolike silne novci odlazi za restrukturiranje, kada pogledate koliki je ukupni promet tvrtki bio u proteklim godinama, koliko one zapošljavaju ljudi onda se postavlja pitanje, a koje to mi tvrtke u ovome trenutku možemo poticati da budu konkurentne prema van. I ta međusobna povezanost problema je po meni ključ da uspijemo riješiti ove probleme sa restrukturiranjem onda možemo govoriti da mi tim tvrtkama gurnemo sredstva za konkurentnost da budu konkurentna prema tržištu vani, ali će tvrtke za sobom povući niz malih i srednjih poduzetnika i bez tih velikih tvrtki mali i srednji poduzetnici nemaju šta i nemaju za koga raditi. Dakle niz otvorenih pitanja kolegice i kolege kada govorimo o ovome Zakonu o potporama i završit ću s tim, potpore su najveća gospodarska politika i kolega Novak je rekao za jednu potporu za tvrtke koje po ničem ne trebaju dobiti tu potporu, imaju fenomenalnu dobit, Hrvati telefoniraju i kada treba i kada ne treba, međutim netko je rekao da oni mogu dobiti potporu za to. sutra kada se nađemo na zajedničkom europskom tržištu kada budemo povlačili potpore iz EU fondova, budite sigurni da je puno tih potpora koje će itekako favorizirati određene tvrtke iz jačih zemalja, a te tvrtke će doći na naš teren a nažalost naše tvrtke neće moći koristiti potporu za nego će nažalost morati koristiti potporu za restrukturiranje. Dakle jedno izvješće koje je kvalitetno napravljeno, jedno izvješće koje možda treba čitati na malo drugačiji način nego što ga čitamo. Jedno izvješće koje po meni ne trpi političko prepucavanje i ovo podvlačim u ime kluba HDZ-a izvješće koje ne trpi političko prepucavanje. Svako političko prepucavanje oko ovog izvješća je jedna velika politička neodgovornost za budućnost hrvatskih tvrtki. Hvala lijepo. Kolegi Šukeru jedna riječ potjera drugu. Govori o katastrofalnim rezultatima u 2012.kada se radi o izvješću za 2011., a onda poziva da se ne koristi političko prepucavanje. Dakle, kolega Šuker kaže da su potpore politika i doista potpore jesu politika pa onda postavlja dva pitanja. Prvo pitanje, da li smo postigli tržišno i konkurentno gospodarstvo? Nismo, što znači da ta politika koja je to trebala napraviti nije bila uspješna politika i to na razdoblje od 8 godina te politike ta politika nije postigla svoj cilj. Prema tome to je neuspješna politika i time su više deplasirane priče o tome kako je u 2012.godini došlo do katastrofalnih makroekonomskih pokazatelja. Pa kakvi mogu biti pokazatelji nakon neuspješne politike koju ste provodili 8 godina? Ako budu neuspješni pokazatelji makroekonomskim uvjetima općeg oporavka svjetskog gospodarstva za 4 godine onda vaša rasprava može biti relevantna. I drugo što ste pitali, da li smo postigli što smo htjeli. To ovisi o tome šta je tko htio. Onaj tko je htio konkurentno gospodarstvo taj to nije postigao jer to nismo uspjeli. Ako ne neko htio nešto drugo, taj je možda uspio. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica Kolega Radoš ja moram konstatirati da vi niste slušali što sam ja govorio. Prvo ste zamijenili dvije stvari. Ne možete govoriti o konkurentnosti prije restrukturiranja, to je ključna stvar. I ja sam dobro pazio kada sam govorio da sam govorio o potporama za restrukturiranje, a onda kasnije o potporama za konkurentnost. Druga stvar kolega Radoš, govoriti o gospodarstvo o makroekonomskim pokazateljima onda mi 2008.moramo podvući crtu jer do tada se može govoriti o tome da je Hrvatska mogla samostalno utjecati na neke stvari. Druga polovica zapravo zadnji kvartal 2008.godine i ovo sve što se kasnije događa Hrvatska je samo nažalost našla se u vrtlogu svjetske gospodarske i financijske krize i tu vi htjeli ili ne htjeli priznati ono na čemu smo imali veliki utjecaj ono što smo mogli kontrolirati to je financijski sektor smo sačuvali stabilnim. Zato jesam spominjao određene tvrtke koje su nosioci gospodarskog razvoja u pojedinim područjima su u silnim problemima unatrag 10-tak ili 15 godina, pa čak i naslijeđeno od prije ali nisam htio ići tako daleko. Međutim, kad sam rekao da oko ovog izvješća ne treba politizirati i dalje stojim kod toga, a kad sam rekao da u 2012. su loši makroekonomski pokazatelji išao sam samo onoga da li smo sa potporama koje smo davali, mislim na 2012. i prije toga, postigli ono što smo željeli. Dakle ti makroekonomski pokazatelji su pokazatelji da se s tim potporama nije postiglo ono što se htjelo jer ako ste imali rast gospodarstva u drugom i trećem kvartalu 2011., ako ste imali stagnaciju u četvrtom kvartalu, a imate silni pad u 2012. godini onda očigledno potpore koje su se davale u 2012. godini nisu postigle rezultata ili one potpore koje su davane u prethodnim godinama nisu dovoljno zaustavile određene trendove. Ali o tome treba raspraviti, to treba proanalizirati iz jednostavnog razloga da nam se to ne dogodi sutra. **Gjurković, Srđan (HNS)** Poštovani kolega, vi govorite da je korišten PR u smanjenju nelikvidnosti, 4-5 milijardi, da da to u biti nigdje tog novca nema itd. Pa mislim mi znamo svi da po Zakonu o računovodstvu sva knjiženja moraju biti činjenična, istinita, isto tako proračun mora sve evidentirati. Prema tome radi se o iznosima koje se rješavaju da li plaćanjima, da li kompenzacijama, ali se oni rješavaju i ono što je ključno da se pokazuje da ova Vlada zna rješavati nelikvidnost, a to nije PR nego je to konkretno i činjenično jer se sve to mora i proknjižiti. A što se tiče potpora npr. što ste spominjati u brodogradnji i strategijama i konkurentnošću, pa ja moram reći da je ova Vlada jasno bar što se tiče brodogradilišta u Splitu i brodogradilišta u Trogiru jasno definirala ono što se zovu potpore, odnosno sredstva koja idu prema planu restrukturiranja u sljedećih pet godina i jasno i završena ta priča da novac ne curi nego da se jasno zna zašto se daje i kako će se koristit. a ovi ugovori se po ničemu ne razlikuju od onih koje ste slijedili. Priča sa Brodotrogirom i Brodosplitom bi koštala daleko manje, a efekt bi bio potpuno isti. A druga stvar, ovo je sjajno kako ste vi elaborirali, ovo bi trebalo dati u srednju ekonomsku školu što znači administrativno brisanje određenih obveza. Pa logična stvar da određene poslovne događaje morat proknjižiti, samo gledajte ako država otpiše porez u državni proračun taj porez nije došao. Ako poslovna banka otpiše kamate ona ima manje prihode s osnova kamata za taj i taj iznos. Dakle, jedini koji se … koliko toliko račun je tvrtka koja je u problemima ali novce nitko nije dobio. A o rješavanju problema nelikvidnosti ne možete govorit ako novci nisu ukucani u krvotok. Ovo su rješavanje određene neplaćanja iz proteklih razdoblja i ja bih volio da se istraži zašto se do tih neplaćanja došlo. Ali ne možete reći o smanjenju nelikvidnosti jer kad pogledate koliko je bilo nelikvidnih tvrtki početkom 2012. i koliko ima krajem 2012. pa ćete vidjet da se taj iznos povećao za 5 milijardi, ali knjigovodstveno pa ja sam upravo iskoristio pravi izraz da je to administrativno smanjenje nelikvidnosti, a pod administrativnim smanjenjem nelikvidnosti je knjiženje. Znači u Ministarstvu financija u Poreznoj upravi će s osnova PDV-a, mirovinskog, zdravstvenog, smanjit nekome za 50 milijuna. Poslovna banka će u sklopu toga smanjiti kamate za 20 milijuna i ona tvrtka koja je u procesu predstečajne nagodbe ima smanjene obveze za 70 milijuna kuna. Da li je tih 70 milijuna kuna dobio netko treći, nije. Dakle radi se o tome, zato i jesam rekao kolegici Spevec, da se postavlja pitanje kakav će tretman što se tiče potpore bit toga upravo zbog toga što je ona u svom uvodnom dijelu rekla da svako otpisivanje kamata, svako otpisivanje poreza je potpora iz jednostavnog razloga što je to dobio jedan gospodarski subjekt, a drugi gospodarski subjekt nije dobio, on je na takav način bio privilegiran i dobio potporu države. Hvala gospođo potpredsjednice.

Evo raspravljamo pa možda i zadnji put na ovaj način i u ovakvom obliku o ovim potporama jer sljedeće godine

Ali nekoliko nelogičnosti kada govorimo o potporama i ovom izvješću. Naizgled izgleda kao da je ovo toliko nebitna tema, malte ne marginalna, a s druge strane ka pogledamo koji su novci u pitanju vidimo da je to itekako bitna tema, 9 milijardi kuna je u pitanju. Uvijek i ove godine i ovaj puta kao i prethodnih godina o ovome raspravljamo pomalo kasno. Dakle mi sada u veljači 2013. raspravljamo o potporama koje su se dogodile u 2011. godini, mi imamo sad situaciju da već sada određene grupacije korisnika potpora su se već digle sa … itd., govore o problemima 2013., mi raspravljamo o 2011. godini. Naravno pri tome ne krivim agenciju, nije ona tu, agencija naprosto ima takvu dinamiku rada kad dobije određene podatke onda ih analizira, zbroji pa evo nama pošalje. Inače druga nelogičnost je uopće da ovdje pred nama kad razgovaramo o potporama dakle a njih imamo pred sobom predsjednicu agencije i agenciju koja podnosi izvještaj o tome, agencija što bi rekao narod …/Ne razumije se. Dakle, niti je davala potvrde niti određivala kolike će biti ni kome će ići. Onaj tko je određivao koliko će one biti, kome će ići, kako će ih se kontrolirati on ne podnosi izvještaj. Ali to su naše nelogičnosti ovdje koje već traju dulje vrijeme i nećemo ih vjerojatno ni ispraviti, ali za godinu dvije ćemo i tako sasvim drugačije gledati na ove stvari kad uđemo u EU. Ono Ono što bi bilo logično, dakle kad razgovara se o potporama da može se razgovarati sa onim tko je te potpore odlučio kolike će biti, kuda će ići i kome ih je dao. Naravno, sad da je to tako, da smo to tako inače postavili ovaj put bi to bilo nemoguće naprosto zato što Vlada koja je to radila 2011. više nije na vlasti pa to opet ne bi bilo moguće. Ali to ne znači da ne treba progovoriti o problemima ne zato da bismo kritizirali eto kako je bilo prije, nego naprosto da vidimo što nije bilo dobro, što treba mijenjati i na koncu konca pogotovo u svjetlu toga što ćemo za koji mjesec za tri, četiri mjeseca biti u EU pa ćemo neke stvari morati mijenjati koliko to god nama ne bi pasalo. Rekao sam da je ovo jako bitno pitanje zato što je riječ o 9 milijardi kuna koje se iz na ovaj ili onaj način ne dođu u državni proračun ili većina toga ode iz državnog proračuna kao subvencija. gotovo oko 7 milijardi kuna izravno kao subvencije iz proračuna odu određenim subjektima. Nije to malo. Riječ je o 2,7% bruto društvenog proizvoda ili oko 7 i pol posto ukupnih rashoda proračuna, ogroman novac.

0,6% od društvenog bruto proizvoda. Dakle, negdje oko 4 i pol puta manje nego je to kod nas. Dobro ako izuzev tu poljoprivredu, onda dođemo do nekakvim malo drugačijih brojki. Najveći korisnici ovih potpora pogotovo kada je riječ o subvencijama od ovih 7 milijardi su prije svega poljoprivreda i brodogradnja. Ima tu i HRT-a i Hrvatskih željeznica, ali poljoprivreda i brodogradnja su najveće. I gle apsurda. Dajemo ogromne novce, daleko veće nego što to drugi daju, a s druge strane ti koji dobivaju govore da im je malo. Poljoprivrednici malo, malo se se bune, brodogradnja također. Dakle, oni govore kako njihov položaj nije dobar. S druge strane mi godinama govorimo kako su potpore upravo u te sektore velike i veće nego što je to u našem okruženju u EU. Dakle, daleko, očito da tu nešto debelo ne štima. E sad što ne štima? O brodogradnji neću puno govoriti jer ovo je u ovoj godini hvala bogu završava taj problem nadamo se s brodogradnjom. Brodogradnja će biti privatizirana i neće više biti potpora brodogradnji, neće biti moguće. Naravno, ostaju tu još repovi od prethodnih sanacija brodogradnje koje idu do par milijardi, ali neću sad ni o tome. ali nešto ću više reći o poljoprivredi jer, koja je drugi značajan korisnik potpora jer će te potpore za poljoprivredu ići i dalje. I dobro je da će ići. I ići će uglavnom iz europskog budžeta. Međutim, ove prilike da porazgovaramo o toj poljoprivredi dakle kakvi su efekti tih potpora. Hrvatska na žalost već niz godina pa i u ovoj o kojoj razmatramo a i danas ne proizvodi dovoljno gotovo ničega za vlastite potrebe osim pšenice koje tradicionalno imamo više nego što su naše potrebe, pokatkad kukuruza, mandarina zbog doline Neretve i meda. Dakle, osim tih stvari ničega drugog Hrvatska dovoljno ne proizvede za svoje potrebe. Govorim o primarnoj proizvodnji. To je već industrijski proizvod. Ali i šećera imamo dovoljno. Ovi koji su iz kraja gdje se šećer radi to znaju. S druge strane, dakle niti jednog niti mesa niti jedne vrste ne proizvodimo dovoljno. Mlijeka, mliječnih proizvoda proizvode dovoljno. I sad bih rekao malo apsurdno, je li, kada bi bili izolirani i zatvoreni, kad ne bi bilo međunarodne razmjene roba, kad ne bi bilo uvoza mi bismo maltene bili gladni, a ničeg ne proizvodimo dovoljno. E sad, jel' to dobro stanje? Naravno da nije dobro stanje. Ja sam za to dakle, potpore da apsolutno poljoprivredi ali te potpore moraju pratiti i odgovarajući rezultati koji se moraju …/Govornik se ne razumije./… povećanom proizvodnjom. Naravno ako je cilj politike potpora da takav rezultat bude, ako je cilj da daješ potpore dakle da one rezultiraju proizvodnjom i konkurentnošću te te djelatnosti onda to trebaju očekivati. Ako nije to, ako je cilj neki drugi koji je često puta popularan ili populistički onda je to druga stvar. Ako se potporama žele kupovati glasovi, dodvoravati itd. e onda naravno da ne možeš ni očekivati rezultate i onda ja zaista pucam u krivo jer tražim rezultate tamo gdje ih netko nije ni kanio da ih ima. Naravno, kad govorim o tome reći ću samo podatak poticaji u poljoprivredi su u odnosu od 2004. do 2011. uduplani sa 2,2 milijarde na 4 milijarde zaokruženo. Kakvi su efekti u proizvodnji vidimo na osnovu ovoga što sam malo prije govorio. Dakle, treba poticati, ali drugačije nego što se to do sada radilo. Većina kod nas poticaja i potpora išla je pomoć određenim subjektima, tzv. vertikalne potpore umjesto da smo ih pripremali i osposobljavali državnim sredstvima, državnim novcima da budu konkurentni i da se mogu nositi sa konkurencijom. Dakle, i uz silne te potpore brodova ne proizvodimo više nego prije, nego naprotiv manje, hrane isto nemamo dovoljno. To je naprosto pitanje da se zapitamo zašto tako i dokle tako. Morat ćemo promijeniti neke trendove. Iz izvještaja agencije vidimo dakle da je u EU praksa da većina potpora su tzv. horizontalne potpore, dakle 90% sredstava ide u tom pravcu, kod nas samo 26%. To su one dakle koje su usmjerene za razvoj, za istraživanje. Dakle, koje na neki način osposobljavaju gospodarske subjekte da budu konkurentni. A kod nas idu direktno određenim subjektima za stvaranje nekog proizvoda. Tu bih upotrijebio onu japansku izreku koja kaže nećete pomoći gladnom čovjeku tako što mu dadete ribu da se najede nego tako što ćete ga naučiti da lovi ribu pa će onda uvijek loviti i nikad više neće biti gladan. I tako otprilike trebamo mi primijeniti politiku kad je riječ o potporama. Dakle, osposobiti naše subjekte uz potpore i uz pomoć države da postanu konkurentni i da više mogu proizvoditi i bolje i konkurentno, a ne da im omogućavaš da žive uz potpore, a kad nema potpore da naprosto ne mogu funkcionirati. Međutim, čest je to slučaj kod nas, ne samo u gospodarstvu nego i inače u društvu, mi se uvijek bavimo lošim a ne dobrim primjerima, od obrazovanja nadalje. Kod nas se svi bavimo i u školi lošim učenicima, nitko dobrim, nadarenim. Svi više skačemo i igramo oko onih lošijih jer se nekako smatralo da se treba baviti lošim đakom, a ne onim dobrim umjesto da narod treba i njih ali treba i onim dobrim, treba ga stimulirati da bude izvrstan i da nas ti koji da nas ti koji su izvrsni povuku naprijed. Tako je i u gospodarstvu dakle. Treba pomagati i ulagati u one koji će uz pomoć države sutra postati konkurentniji i povući ovo gospodarstvo naprijed i ovu državu, a ne one koji su posrnuli i koji jedino uz pomoć mogu egzistirati. Što se tiče poljoprivrede naravno da će potpore biti i dalje. One će uglavnom ići iz europskog proračuna. O brodogradnji sam rekao, o njima neću govoriti jer ćemo nadam se sa ovom godinom završiti sa potporama u brodogradnji. U poljoprivredi će uglavnom očekujemo te potpore ići iz budžeta EU jer je to tako i u drugim članicama EU. Kad pogledamo ovo sada što je, prije par dana bili smo svjedoci da je usvojen proračun EU za narednih 7 godina. Malo sam to pogledao te podatke, dakle za poljoprivredu Hrvatska je u narednih 7 godina dobila 4,6 milijardi eura. To je negdje na godišnjoj razini kad pretvorimo u naše kune oko 3,7 milijardi kuna bi dakle mi kad bi svake godine podjednaka sredstva dobivali dobili za poljoprivredu a sada su poticaji naši u poljoprivredi negdje oko 4,1 milijardu. Dakle, ono što je potrebno da potporama koje dajemo ili koje ćemo dati da naše subjekte učinimo konkurentnijim, da ih osposobimo da se mogu boriti na tržištu jer ulaskom u EU nema više zaštićenosti, nismo sami, morat ćemo se boriti i svi naši proizvođači i u industriji i u poljoprivredi na europskom tržištu. da te potpore moraju rezultirati dakle njihovim boljim proizvodima, većim proizvodima, konkurentnijim proizvodima. A što se tiče sela, ovdje je bilo riječi, i potpora selu, treba razlikovati potpore poljoprivrednoj proizvodnji od potpora selu, odnosno od podrške ili razvoja sela. Država naravno treba ulagati u razvoj sela, nama je u interesu da imamo održiv razvoj sela ali to ne činiti kroz poticaje za poljoprivredu, dakle ne činiti kroz poticaje za proizvode nego kroz druge oblike što nije stvar poticaja ovima o kojima govorimo. razvoj sela da, ali ne na način da kroz potpore kroz poljoprivredu osiguramo da one kompenziraju ukupno ono što bi se trebalo na selu događati. Naše sve poljoprivredne proizvođače bez obzira bili oni individualni, bili oni veliki kombinati privatni ili velike firme ili ne treba osposobiti da budu sutra konkurentni u Europi proizvoditi konkurentne poljoprivredne proizvode. A selo treba na druge načine drugim državnim mjerama poticati da na selu se i dalje održi razvoj, da ljudi ostanu na selu i da ne bježe u gradove po svaku cijenu kao što smo bili svjedoci svih ovih godina i desetljeća. Hvala lijepo. Replika, Stjepan Milinković. ali nikako se ne mogu s vama suglasiti u onom dijelu gdje ste govorili o potporama u poljoprivredi i to na takav način gdje ste govorili da su one neučinkovite itd. Ja odgovorno tvrdim da su potpore u poljoprivredi postigle poljoprivredi postigle temeljni cilj. Dakle, stvaranje konkurentne poljoprivrede. U prilog toga govori povećana proizvodnja mlijeka, mesa. 150 milijuna litara mlijeka je povećana proizvodnja od 2003. do 2010. Ali ovo što se dogodilo sa potporama u ove dvije godine koje su srezane za gotovo 40% uspoređujući sa ranije to je neviđeno. Jednostavno, poljoprivrednici su planirali određene svoje projekcije, imaju naravno u tom dijelu i potpore. I u prilog toga govori i svjedoči da je proizvodnja mlijeka zahvaljujući takvoj politici pala gotovo za 30%, proizvodnja mesa za gotovo 12%. 30 tisuća krava je završilo na prisilnom klanju gospodine kolega. Preko nekoliko tisuća farmi je zatvoreno. To su poražavajući rezultati. I sad vi govorite e oni će moći koristiti potpore iz EU. Pa tko će ih dočekat? Tko će dočekati te potpore kada će ih pola propasti? I onda vi kažete da u tom dijelu svakako treba ravnomjeran razvoj Hrvatske život na selu. Pa selo izumire selo izumire jer tko će ako nema egzistencije, ako je došlo do takvih relacija. I sad kažete, pa sam ministar je na aktualnom satu govorio e mi ćemo sad razmišljati i po tome ćemo raditi. Trebalo je to daleko prije i ne dozvoliti da dođe do ovoga. Kolega Milinković opet jedna od vaših argumentacija koje nisu argumentacije nego zato da se opet nekome svidite. I ne govorite naravno pri tome istine. Prema tome, nije točno puno toga što ste rekli, oko količina proizvodnja mlijeka. 2003. 2003. godine u Hrvatskoj je otkupljeno 540 milijuna i tako dalje, da zaokružujem, 540 milijuna kilograma, odnosno litara mlijeka, 2003., 2011. ove zadnje godine u kojoj razmatramo 626. Dakle, neznatno povećanje, nema tu, i pri tome kroz godine jako varirala. Prema tome nema tu velikih drastičnih pomaka o kojima vi govorite, bude tog mlijeka. Dapače treba podsjetit da mlijeka bude što više, ali očito da ovaj, ove brojke o kojima govorim nisu dale rezultate. 2004. godine dakle poticaji u poljoprivredi su bili 2 milijarde, sada su 2011. o kojoj razgovaramo 4 milijarde, duplo veće. Pa vjerojatno i u mljekarstvu, ali ne vidimo duplo veću proizvodnju. Nego evo ja govorim o podacima, ne znam o čemu vi govorite, vi to govorite naravno napamet, ja se eto s te strane, očekujući možda i ovakvo vaše pitanje, pripremio si podatke. Prema tome, to su činjenice. Naravno da mi moramo učiniti da naš poljoprivredni sektor bude konkurentan i treba to poticati, treba poticati ono ko će uz tu potporu moći proizvesti što više mlijeka, ali zaboravimo to da se sa 5 krava ili 2 krave može živjeti i uz potpore dobro živjeti, ne može naprosto. Zašto? Pa ne zato što ne, zato što to netko ne želi, što to ova Vlada ne želi ili SDP to ne želi, zato što to nije ekonomska logika, zato što to nigdje u Europi ne može, ali sa 15 ili 20 krava već se može živjeti, ako naravno nisu pri tome kreditno opterećeni, ako nisu uzimali kredite pa uz to gradili kuće s tim novcem. poticati da ali tražiti i odgovarajuće rezultate za to, ne zato što mi to hoćemo, nego što ćemo to za koji mjesec morati sviđalo se to vama ili ne. Hvala lijepo. Kolega Jelušić nikada u povijesti Hrvatska nije uvozila hranu. Recite vi meni je li za vrijeme Austro-ugarske ovaj dio Hrvatske uvozio hranu, nije.

stimulirali potporama uvoz hrane, uvoz mesa, davane su potpore za uvoz mesa, uvoznicima mesa su davane potpore. Gospodine Milinković vi to znate bolje. lijepo ste vi divanili, gotovo dvije trećine vašeg govora o poljoprivredi, tako da se ja čudim da ste vi uopće bili dogradonačelnik Zagreba, a trebali ste biti zamjenik ministra ili ministar poljoprivrede jer ste odlično govorili u svezi unaprjeđenja poljoprivrede u RH. Pa kad Pa kad ste tako već to zborili i divanili kako kažu u Slavoniji, čudi me da niste poljoprivrednicima pomogli, ta vaša Vlada, ova sadašnja sa legalizacijom poljoprivrednih objekata za nekakva minimalna, ili kako da kažem, ili kako oni vaša će Vlada njih oderat, ogulit će im kožu legalizacijom svih poljoprivrednih objekata, to ih čeka sada. Iako legalizirani objekti se prikazuju, dakle referiraju prema EU kao farme, svinjci i svi ostali objekti kojim bi se onda mogli oni povlačiti sredstva, oni to neće moći učiniti jer nemaju 80 tisuća kuna za legalizaciju farme od 300 kvadratnih metara. I što ćemo dobiti? Nećemo moći povući ta predviđena sredstva o kojima toliko govorimo da iznose 11, 7 milijardi eura, nećemo u onaj poljoprivredni paket ili kako se kaže omotnicu, nećemo moći iskoristiti. Zašto, zato što ste neozbiljni i neodgovorni i ne vodite politiku poljoprivrede kako treba,

Za razliku od vas koji niste, neću reći da ste lijepo divanili, ali niste govorili istinu. U kom dijelu? Rekli ste da se ja zalažem kako i ovi što, kako i ove prethodne Vlade HDZ-a za uvoz poljoprivrednih proizvoda, sačuvaj Bože ja to nikad nisam rekao. Vi, ja ne znam, vi niste slušali što sam ja reko, sačuvaj Bože ja sam upravo kukao nad tim i govorio kako je tragična situacija, kako i uz tolike potpore nemamo dovoljno hrane i sami ne proizvedemo. Znači vi ste se očito pripremili unaprijed šta ćete reći bez obzira šta ja govorim, kao onaj kad je išao prijatelju gluhom pa je rekao pitat ću ga kako si, a on će reći dobro, a ja ću reći hvala Bogu, a ovaj kaže kad dođe kako si, ovaj kaže nikako, a ovaj kaže hvala Bogu. Dakle, otprilike ta vaša replika na moje izlaganje na to liči. Vi si unaprijed pripremite šta će te reć bez obzira što sam ja rekao. Dakle, ja sam rekao i ponovno stojim na tome, nažalost ne proizvodimo dovoljno hrane i za vlastite potrebe, to je žalosna činjenica jer to je rezultat poljoprivrednih politika koje smo imali godinama i mi to želimo, i hoćemo i moramo promijeniti. Naravno i uz potpore države, i uz potpore EU, ali i potpore koje će rezultirati većom proizvodnjom, većom količinom, a ne uz potpore koje su nekada ili u dobrom dijelu do sada išle ne zbog toga da bude veća proizvodnja, nego da se kupi nečiji glas, nego da se nekome dodvori, da se lijepo divani, a šta će sutra biti sa poljoprivredom, šta će sutra biti sa državom nek o tome brinu oni koji su odgovorniji. Pa eto, fala Bogu došli smo odgovorniji koji o tome brinu. I Jozo Radoš, replika. On je rekao da je donesen višegodišnji financijski okvir EU, međutim on je usvojen samo na Vijeću EU, a taj se dokument donosi u tzv. konsen proceduri, što znači da podliježe potvrdi Europskog parlamenta. Nastavljamo raspravu po klubovima. U ime kluba HNS-a Jozo Radoš. Gospođo potpredsjednice, gospođo Spevec i kolegice i kolege. Ovo izvješće pomalo nalikuje i na tragu je izvješća o radu Državne revizije. Konstatira vrlo korisne stvari, ima čak i instrumente da ukaže na nekakve negativnosti ali nakon toga se zapravo ništa ne događa. Tako da mi to moramo imati na pameti ali činjenica da imamo jedno tijelo koje dakle osim što radi svoj posao snima jedno vrlo važno područje i da imamo tu informaciju koju doduše još ne znamo koristiti. To je isto već puno, to može biti podloga na koju ćemo možda moći poboljšati stanje u hrvatskome gospodarstvu. Radi se o izuzetno važnom izvješću jer od 130 milijardi kuna državnog proračuna ovih 9 je možda najvažnije jer one otvaraju prostor razvoju, prostor politici, ostale stotina milijardi kuna se troši više-manje za održavanje nekakvih sustava u kojima nemate mogućnosti kreirati gospodarski život kao što je mirovinski sustav, zdravstveni sustav, plaće, obrazovni sustav itd. tako da ovih 9 milijardi nije 7,5% nego je ne znam nekakvih 75% onoga što država odnosno Vlada ima u svojim rukama da bi kreirala gospodarski život. Zato je to izvješće još važnije nego što to govori ova brojka od 7,5% državnoga proračuna. Ovo izvješće ima jednu veliku manu a to je da ono ne obuhvaća ili gotovo ne obuhvaća polovicu potpora, a to su potpore u poljoprivredi i ribarstvu zbog nekih zakonskih odredbi, razgraničenja, nadležnosti agencije itd. i to svakako nije dobro. Jedno izvješće koje bi detaljnije prikazalo potpore u poljoprivredi i ribarstvu sa ocjenama pogotovo sa ocjenom uspješnosti odnosno učinkovitosti tih potpora bi itekako dobro došlo Hrvatskome saboru i trebalo bi vidjeti koje su zakonske prepreke da agencija podnosi takvo izvješće odnosno da joj nadležna tijela doista dostavljaju sve informacije a da ona može uz njihove informacije dati svoje ocijene koje bi onda govorile o učinkovitosti tih potpora jer se radi dakle o polovici potpora i kao što vidimo ta tendencija udjela potpora za poljoprivredu i ribarstvo u ukupnim potporama raste a ne pada. Za ocjenu stanja našega gospodarstva dovoljno je samo reći podatak da u odnosu na 90% potpora koje su sektorske potpore u zemljama Eu u Hrvatskoj je odnos zapravo potpuno suprotan. Kod nas 90% tako se grubo može reći potpora zapravo čine sektorske potpore. Zašto? Zato što kada na ovih pola odnosno 4 i pol milijarde potpora industriji i uslugama dodamo poljoprivredne potpore i potpore ribarstvu koje su isto sektorske potpore de facto onda udio horizontalnih potpora, tih poželjnih potpora to je kao dobar i loši kolesterol gospodine doktore, onda udio tih loših potpora čini 90%, to su te sektorske potpore, dok je u Europi upravo obrnuto, horizontalne potpore čine 90% pa to vrlo jasno govori gdje se mi zapravo nalazimo sa našim potporama. Ovdje se govori o tome i agencija se diči time kako je uspostavljen model praćenja učinaka dodijeljenih potpora ali to je tek naznaka toga modela, taj model ni po čemu još nije model koji bi zadovoljavao a taj model treba biti razvijen i treba biti najvažniji zapravo dio ovoga izvješća koji bi valorizirao i ocjenjivao kako su te potpore korištene. Dva su razloga zašto to nije tako, zašto to nije još uvijek razvijen i dobar model. Prvo je što davatelji potpora ne dostavljaju materijale, jedan dio nije moguće vidjeti izvješća koji dio davatelja potpora na zahtjev agencije u skladu sa zakonom koji ih obvezuje da agenciji dostave materijale, te materijale agenciji nije dostavio. To je ista situacija kao i u Državnoj reviziji. Državna revizija da naloge ali se ti nalozi potpuno zanemare, eskiviraju i nikome ništa i nema nikakvih sankcija i to bi trebalo naravno u budućnosti popraviti. A druga manjkavost toga modela vrednovanja je to što ti davatelji potpora sami ocjenjuju njihovu učinkovitost što nema zapravo nikakvog smisla. Naravno da će svaki davatelj potpora ocijeniti da je potpora koju je on dao dala dobar učinaka jer bi onda samoga sebe ocijenio negativnom ocjenom pa je doista svih ovih koliko ih ima ovdje 15 svi su sebi dali pozitivne ocijene i rekli da su potpore dale pozitivan učinak, a agencija u izvješću navodi da bi trebalo zapravo imati puno objektivnije pokazatelje pozitivnosti učinaka tih potpora kao što su povećanje zaposlenosti, povećanje izvoza. U poljoprivredi bi to bilo povećanje veličine posjeda, povećanje proizvodnje, povećanje broja odnosno količine navodnjavanog zemljišta, povećanje trajnih nasada, povećanje kvalitete, tehnologije, ekološke hrane koje bi onda u perspektivi donijelo naravno veću proizvodnju i veći profit. Ali to neće dati proizvođač, onaj koji je koristio potpore, davatelj potpora, on će parcijalno potporu uvijek ocijeniti pozitivnom jer time ocjenjuje samoga sebe, nego to mora dati nezavisna institucija bilo koristeći podatke Statističkog zavoda zavoda RH ili neke druge podatke kojima agencija eventualno raspolaže ili može raspolagati. Dakle ovaj model svakako treba razvijati. Ovo što imamo ovdje to je samo tek puka naznaka birokratska naznaka toga modela, bez njegove stvarne kvalitete. kvalitete. Tako su potpore za poljoprivredu prošle godine rasle za 3% poljoprivreda i ribarstvo i to u vrijeme krize. Te potpore rastu 3% i moglo bi se vjerojatno iz gospodarskih kretanja koje izdaje Hrvatska gospodarska komora iz statističkih podataka Hrvatskog zavoda za statistiku dobiti podatke da li je 3% povećanja što nije mali iznos na godišnjoj razini, da li su dovele do povećanje proizvodnje, da li doveli do povećanja pokrivenosti uvoza sa izvozom koji je kao što znate tragičan u hrvatskoj poljoprivredi, tih podataka nema. Te podatke čak i ako ih nije dostavio davatelj potpora, a to je Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva može agencija i sama plasirati i vjerojatno postoje postoje zakonske mogućnosti da ona to učini, ali ako ne postoji treba zakon promijeniti tako da jedanput godišnje ovaj najviši predstavnički Dom u RH ima informaciju kuda se i kako se troši troši taj zlatni novac. To je jedini novac koji je otvoren za kreaciju gospodarske politike i čija potrošnja po difoltu nije više-manje definirana gdje možete samo racionalizirati. Ovdje doista možete usmjeravati i tako naravno kreirati gospodarsku politiku politiku zemlje. I zato bi bilo dobro da to bude cjelovito izvješće da obuhvaća i poljoprivredu i ribarstvo ali jednako tako i da se razvija ovaj mehanizam vrednovanja učinkovitosti državnih potpora. Budući da se radi o izvješću za 2011.godinu da je to već polako odmaklo da naravno nema smisla ići u nekakve velike političke rasprave oko toga osim ovih načelnih rasprava za poboljšanje izvješća, Klub zastupnika HNS-a na tragu apela gospodina Šukera da se ne ide u preveliku politizaciju će prihvatiti ovo godišnje izvješće. Hvala lijepo. Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Pa kolega Radoš ja sam suglasan sa vama da bi bila dobra osim ovih brojčanih podataka potpora da bi bila dobra analiza učinkovitosti, da se ne bi išlo sa ovim paušalnim ocjenama da su potpore u poljoprivredi bile da joj je bila svrha kupovanja glasova. A ja ću vas podsjetiti da je vaša Kukuriku koalicija na zadnjim izborima u tim ruralnim područjima dobila itekako značajnu potporu broja glasova. Jest da se oni sada lupaju po glavi što su učinili. I sada vi to uspoređujete to sa kolesterolom sa bolestima onim dobrim i lošim kolesterolom. Zahvaljujem vam što ste me podučili. Ja znam što čini jedan što čini drugi i znam kolika je stopa smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti kao posljedica kolesterola ali vam želim reći isto tako kada smo u toj zdravstvenoj terminologiji da ovo što se događa sada u hrvatskoj poljoprivredi to je rak kolega Radoš.

propadaju OPG-i oni završavaju na Zavodu za zapošljavanje. A druga stvar, poljoprivreda je takva proizvodnja ne može se ona preko noći podići, ona se diže godinama. Pa to stado se podiže godinama, kada jedna krava završi na prisilnom klanju onda treba godina 30 i nešto tisuća ih je završilo, treba godine da se ponovo poveća. Hvala lijepo. Radoš. **Radoš, Jozo (HNS)** Evo ja sam poštivao naputak odnosno apel gospodina Šukera ali njegov stranački kolega nije, on je ušao u tešku politizaciju ove teme iznoseći vrlo teške ocjene, ne dajući uopće prilike da se eventualno pokažu nekako rezultati nekakvih mjera. On govori o smanjenju potpora za 2 milijarde, a ukupne potpore su 4,5 milijarde. Agencija procjenjuje smanjenje potpora za 2012.godinu u iznosu od 6 do 10% što bi bilo negdje oko oko 300 do 400 milijuna kuna, dakle jedno 5 do 6 puta manje od ovoga što vi govorite. Prema tome vidjet ćemo. Situacija apsolutno nije dobra ali svakako nije takova kao što vi govorite. Ali u najvećoj mjeri je … od teškoga nasljeđa i stalnoga uništavanja hrvatske poljoprivrede u zadnjih 8 godina vladavine HDZ-a. Na redu je Klub zastupnika HDSSB-a i kolega Boro Grubišić. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Gospodo iz agencije. A kolega Milinković ja bih najradije vama replicirao ali nisam imao priliku a nema ispravka netočnog navoda. Naime, varljivi su podaci statistički o smrti od kardiovaskularnih bolesti. I ja kada sam imao pacijenta koji je umro od komplikacija nakon loma kuka, napisao sam uzrok smrti arest kardiales, zastoj srca. Svi umru od zastoja srca pa onda ispada jako puno ljudi da umru od toga. No, naša poljoprivreda je također na izdisaju naša poljoprivreda je također na izdisaju ali evo sada ćemo malo i o potporama da se vratimo temi. Naime, ovdje mi je prigovoreno u svezi legalizacije poljoprivrednih objekata za 1 kunu da to nije tema večerašnje ili današnje rasprave. Ali vidite, kada govorimo o državnim potporama prema instrumentima na stranici broj 21 lijepo piše da su potpore u 2011.godini dodjeljivanje putem različitih instrumenata odnosno oblika, a najznačajniji instrumenti su subvencije, porezna oslobođenja, izuzeća oprost poreza i doprinosa i olakšice, i olakšice, udjeli u vlasničkom kapitalu, povoljniji zajmovi, državna jamstva. Ima li tu mjesta upravo o ovome što govorim, dakle o oprostu naplate legalizacije poljoprivrednih objekata? Ima, u ovome što je sad izrečeno i što piše ovdje na stranici 21 ovoga dokumenta. Prema tome, nemojmo govoriti ne može se to, može se ako ima dobre volje i ako se želi dobro našoj hrvatskoj poljoprivredi. To da raščlamba učinkovitosti što je apostrofirao kolega Radoš i to sam korisnik daje ocjenu utilizacije, dakle ocjenu iskorištenosti sredstava koje je dobio, to je stvarno smiješno. Zaista bi trebala postojati nekakva nezavisna ustanova, nekakva nezavisna neću reći agencija, bilo što koja bi ocjenjivala dakle korisnost i iskorištenje sredstava za poboljšanje poboljšanje našeg gospodarstva i za njegovu konkurentnost. Naglašavam, za njegovu konkurentnost u odnosu na, jer ulazimo nadajmo se 1. srpnja ako prođu ovi amandmani što nam predlažu Alojz Peterle i kompanija, što nam priređuju sada u utorak idući na Europskom parlamentu odnosno Odboru za vanjsku politiku gdje gospodin Peterle je stavio amandmane da ne uđe Hrvatska u Europsku uniju, ali o tom to nije tema.

Kada govorimo o tome, o toj iskoristivosti i o našoj hrvatskoj poljoprivredi mi moramo znati da smo mi u mljekarstvu dosegnuli 900 milijuna litara mlijeka, gospodine Jelušić. 900 milijuna litara 2009. godine. Nakon toga je nastao pad u proizvodnji mlijeka. Zašto, to su sad analize ili raščlambe koje bi valjalo izanalizirati i je li to povezano sa kvotama koje je Hrvatska potpisala, a mi još uvijek ih ne znamo u svezi pristupanja Europskoj uniji. Mi u Hrvatskoj još uvijek nismo napravili Strategiju poljoprivredne proizvodnje Republike Hrvatske, a dajemo potpore. Nemamo još uvijek izrađene strukture sjetve.

To mi još uvijek takve strategije nemamo, a daju se potpore. Daju se potpore rekao bih onako ajde neka ih ima. Teorija da bismo mi bez uvoza, kako je konstatirao kolega, da ne kažem krepali pa to je stvarno smiješno. Ili da bismo kako je neki dan rečeno izdržali 6 mjeseci, izdržali 6 mjeseci, to je neki dan ovdje definirano da bi Hrvatska izdržala 6 mjeseci da nema uvoza, a nakon toga bi nastupila glad u Hrvatskoj. To je katastrofalna izjava koja je ovdje izrečena. U Europi točno je to da su sektorske potpore 10%, a horizontalne 90%. Mi smo evo dosegnuli 25, 26% horizontalnih potpora, a ostatak su sektorske potpore. Zašto je tome tako, jesmo li mi da kažem hinili ove horizontalne potpore, a baš namjerno gurali u sektorske potpore ili je bila potreba da se putem sektorskih potpora potpomognu poglavito poljoprivreda i još neki da opstanu i da budu konkurentni u Europi. Dakle naša poljoprivreda je morala dostići tehnološki i na svaki drugi način dostići proizvođača u Europi, pa zato mu je davana strukturna potpora, zbog toga. Jesmo li dosegnuli takav stupanj da se odreknemo tih potpora ili da ih smanjimo za ajde kaže gospodin Radoš 300, 400 milijuna, a s ove druge strane pa mi iz HDSSB-a mislimo da je to puno više, da se radi zapravo o potporama od preko milijardu kuna za hrvatsku poljoprivredu. To je sad ocjena i procjena vladajućih, na njima je to. Ja mislim da mi još uvijek nismo dosegnuli takav stupanj u poljoprivredi da bismo mogli sasjeći toliko potpore koliko se sijeku ovdje. Bilo bi dobro kada bismo imali izvješće Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja i za 2012. godinu. Onda bismo usporedili ovo izvješće za 2011. koje je već zapravo staro i gotovo bespredmetno za raspravu jer nemamo što reći, činjenice su ovdje jako dobro posložene, iznesene, stručno, tehnički odlično napisano sve skupa. Pa bismo usporedili onda zapravo sve ove tablice koje su ovdje odlično posložene sa rezultatima potpora u 2012. godini. I ono što sam posebno još htio istaći, a što se vidi iz ovih tablica brojnih, preglednih i odličnih tablica, tehnički odlično urađenih, a to je da raspodjela potpora prema, po prvi put je rađena prema regijama. Te NUTS-2 regije su još uvijek u onom obliku u kojemu je to odredila Vlada Ive Sanadera odnosno HDZ-a, dakle tri regije za 2011. godinu. Valjda će sad biti dvije regije, ja ne znam, ali mi ćemo se borit da ih bude pet. Dakle, kada se gledaju te tablice na stranici 69 onda se vidi da tzv. Panonska Hrvatska, Ivo Sanader nije volio riječ Slavonija i Baranja kao ni mnogi sa ove HDZ-ove strane, to je njemu bilo mrsko valjda nego je zvao to Panonska Hrvatska i Istočna odnosno u zagradi Panonska Hrvatska koja je činila dakle pet slavonskih županija plus Karlovačka, Bjelovarsko-bilogorska i Sisačko-moslavačka županija. To je osam županija, oni su imali ili imaju 30,5% stanovnika. Potpore u tu regiju su došle u iznosu od 20% Na stranici 73. 950 milijuna 950 milijuna je 20%. Istovremeno, dakle jadranska Hrvatska i 427000 stanovnika, dakle 32% stanovnika u nju je došlo potpora 46%, a u sjeverozapadnu Hrvatsku koja ima 37,38% stanovnika potpora je došlo 34%. E sad vi meni recite jesmo li mi u pravu kada smo neki dan raspravljali o regionalizaciji, drugačijoj statističkoj podjeli Hrvatske i hoće li se to odraziti također ako nije tema, ova nova podjela na kontinentalnu i jadransku Hrvatsku, na povlačenje sredstava iz europskih fondova. Hoće. Jer se i sada kada su da kažem naši dijelili putem agencije ta sredstva potpora također je bila da ne kažem diskriminacija prema regijama. I bila je. Vidite po ovim sredstvima, po vašim tablicama koje ste ovdje objavili. Dakle, Slavonija i Baranja, 5 slavonsko-baranjskih županija kao i Karlovačka, Sisačka i Bjelovarsko-bilogorska bile su zakinute. Dobro je da je ovdje po prvi puta objavljeno i ovakva tablica u kojoj se to jasno vidi i jasno nazire. Jasno je i iz smanjenja ovih potpora koje su uslijedile već u 2012. a bit će i dalje, da će poljoprivreda koja je na koljenima, koja je zapravo polu uništena, devastirana biti nemoćna da povuče ono što bi trebalo nadomiriti sredstva potpore a to su europski fondovi. Neće moći hrvatska poljoprivreda povući ta sredstva. Pa neće ni moći ako 150000 poljoprivrednih objekata stoji, nije legalizirano, a da biste uopće sudjelovali na bilo kakvom natječaju za povlačenje sredstava morate imati čiste papire ili kako bi rekli u Bosni čage. Dakle, a ono što je prvo to je da ste vlasnik objekta, da je objekt legalan, da ima građevinsku dozvolu, da ne govorim o nitratnoj direktivi. O tome će Jozo on zna što to znači, a to znači izgradnja prostora za gnoj gnoj i pilo itd. Kako rekoste? Gnojnica, tako je, bravo. Hrvatski izraz gnjojnica. E, prema tome to jako puno košta da se uradi po europskim standardima. Koji će to od poljoprivrednika, farmera moći uložiti 80 do 100000 kuna za legalizaciju, pa poštovanje Nitratne direktive, još nekakvih 100 ili 200000 pa tek onda kandidirati se prema strukturnim ili kohezijskim fondovima EU. Ma nije da, teško će moć koji, osim možda ovih kojima su potpore išle u toliko velikom iznosu kao što je Agrokor itd. I što ćemo dobiti? Zaista ono pustošenje hrvatskih sela. Evo već sad pogledajte ja ne govorim samo o Slavoniji mojoj, o Strošincima na istoku, krajnjem istoku Hrvatske, Crnom selu, Surevici, mogao bi ih nabrojiti desetine napuštenih sela sa jednom ili dvije bake ili dida koji žive u tom selu još uvijek sa jednom kravom i desetak kokošiju. Uspijevaju gospodine Jelušić, bez obzira što vi mislite da ne mogu živjet. Mogu živjet, može se živjet. Živjelo se od kravice od Austro-ugarske, iza stare Jugoslavije. Imaš mlijeka, imaš tele, imaš mesa i krumpira i dobro. Ne kažem da je to nekakav standard. Ali se preživljavalo. Dakle, kada govorimo o horizontalnim potporama lijepo je o njima govoriti i vidjeti da je samo, ali nije lijepo vidjeti da je samo 26 koliko sam pročitao milijuna kuna uloženo za povećanje energetske učinkovitosti gdje je bila potpora. A upravo u Europskom parlamentu opet navodim moga kolegu Radoša se raspravlja žestoko i dugotrajno upravo o energetskoj učinkovitosti kao jednom od da kažem iz onog Plana 20, 20, 20 kao jednom temeljnom elementu, temeljnom načelu ili počelu kako god hoćete na kojemu se zasniva da ne kažem razvoj ili izvlačenje iz krize cijele EU. Kod nas je evo ta potpora za ove svrhe 26 milijuna kuna od 9 milijardi koliko ukupno iznose potpore sa poljoprivrednim potporama. Neki dan smo raspravljali o malom i srednjem poduzetništvu, a temeljem izvješća HAMAG-a, Hrvatske agencije za malo i srednje gospodarstvo. I tamo smo vidjeli isto i raspravljali smo također o potporama koje su uslijedile preko upravo Agencije koja se zove HAMAG koja je jedna od davateljica je li tako kako je ovdje navedeno, jedne od davateljica potpora i preko koje su išle potpore za malo i srednje poduzetništvo. Volio bih da u tom smislu

i ova Vlada i vrlo će uskoro uvidjeti da će na bilo koji način zvao to horizontalna ili strukturna potpora morati posvetiti poljoprivredi malo više pozornosti i u potporama. Jer ako se dignu vile i ostale alatke i traktori izvezu na ceste, a već počinju neće bit dobro ni za koga. Nećemo ni mi u Saboru mirno sjediti ovdje, a neće ni ova Vlada imati mira sasvim sigurno. Jasno da samo izvješće kao izvješće je prihvatljivo i za Klub HDSSB-a neće imati ništa protiv da digne ruku za ovo izvješće. Hvala lijepo. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Pa kolega Grubišić vidite kako statistika se zna različito tumačiti, pa čak i ovim zdravstvenim pokazateljima o kojima mi znamo, nešto više možemo gledati i sa drugačijim naočalama da tako kažem. budući ovdje govorimo o potporama vi ste govorili o mogućnostima korištenja potpora, govorili smo danas dakle i o učinkovitosti i praćenju i vrlo ste jasno rekli kolika je problematika legalizacije objekata i mogućnosti da se u tom dijelu doprinese i sa potporama. Ali znate što se danas događa? Osim što su potpore drastično srezane, to smo svjedoci toga, to ne možemo biti slijepi na to, osim toga što su neredovite, što je uveden nered, ne isplaćuju se. A znate što se još dogodilo? One su postale predmet ovrhe. … /Govornik se ne razumije./… nisu dobili, ja imam neki podatak oko 6 tisuća jer su im ovršene. Jednostavno i to je problem. I u onom dijelu dakle, a možemo na taj način gledati. Ali isto tako govorili ste o štetnosti uvoza. Pa apsolutno da je uvoz štetan i katastrofalan i poglavito ako se ovako nekvalitetnom mlijeko npr. uvozi i onda se miješa po našim mljekarama i dolazi do razne problematike. Ako se uvozi ono meso kojemu rok naravno naravno već je pri izlazu zasigurno da to ne može doprinijeti. Ali često puta se ovdje ponavlja onaj moment pokrivenosti uvoza izvozom. Ja želim podvući ovdje da smo mi turistička zemlja, da mi ostvarujemo značajna sredstva od turizma i u tom dijelu zasigurno hrana kao takva zasigurno čini puno. I postoje velike mogućnosti u tom dijelu u proizvodnji hrane i da poljoprivredu treba takvu prihvatiti kao stratešku granu, a mi zasad nemamo ni s od te strategije. Da kolega Milinković zaista je rekao bih krajnje zločesto ili maliciozno kako to vole reći neki da se

Ja ne znam kako ih zovu jer ne znam da li televizija u izgovoru ili ne. Dakle, zaista je krajnje zločesto da se odmah to prebaci na domaćeg seljaka. Vrlo zanimljivo. Dakle, i tu samom izjavom kao da se pogoduje upravo uvozniku. A o tome da se uvozi meso i za vrijeme vašeg ministra koje je bilo staro godinu dana i zaleđeno na -42 stupnja, o tom ne trebamo ni govoriti. Nadam se da ćemo nakon 1. srpnja imati kvalitetnije meso čiji će rok čiji će rok biti krajnji rok upotrebe 6 mjeseci jel'. Do tada se pogoduje jasno Agrokoru i ostalim uvoznicima koji suše bugarsku svinjetinu dolje u Dalmaciji pa kažu evo dalmatinski pršut. Jozo (HNS)** Kolega Grubišiću važno je kako se koriste potpore, a nije samo važan njihov apsolutni iznos. Naše sektorske potpore one se isto mogu koristiti horizontalno. To znači za sve u sektoru jednako i iz temelja mijenjati okolnosti poslovanja sektora. To bi bile nekakve horizontalne potpore u sektoru, ali to se kod nas nije događalo, kod nas su potpore u sektoru sektorske prema vlastitim interesnim grupacijama i zapravo ne stvaranje uvjeta i temelja za razvitak poljoprivredne proizvodnje. To je naš problem što mi ni u sektorskim potporama nemamo pravi horizontalni pristup. A da je to slučaj, slučajno ovdje imam pred sobom odgovor na zastupničko pitanje kolegice Đurđice Sumrak koji govori o prema dakle podacima Državnog zavoda za statistiku o tragičnoj situaciji na području svinjogojske proizvodnje. Od 2005. godine do 2011. godine broj rasplodnih krmača u RH je pao sa 161 tisuće na 109 tisuća, gotovo za jednu trećinu unatoč tome što smo tada imali mogućnost potpora i stvaranja uvjeta. I tako da hrvatski veliki poljoprivredni proizvođači svinja sada zbog toga što taj smanjeni broj krmača i uopće nemogućnost dobivanja kvalitetnih odojaka su upućeni na uvoz odojaka sve više i više. I raste uvoz odojaka u Hrvatsku tih malih na kojima se onda dalje razvija svinjogojska proizvodnja.

knjigu proračuna za 2009. ili 2010. godinu, bio sam hvala Bogu saborski zastupnik pa sam u tom proračunu vidio da su potpore za svinjogojstvo, potpore za svinjogojstvo su bile 34 milijuna kuna. razvoj duhanske industrije i proizvodnju duhana su bile 68 milijuna kuna. Dakle, dva puta više su potpore za uzgoj duhana negoli za uzgoj svinja. Pa što smo onda i mogli očekivati u tom smislu nego pad nego pad proizvodnje u svinjogojstvu i pad kako rekoste vi rasplodnih krmača i ne samo krmača nego i krmaka sa 161 tisuće na 109. A što se tiče samih sektorskih potpora problem je dakle upravo u onom što ste vi govorili, u kontroli upotrebe tih sredstava. Dakle, ako ni ja ni vi, ja se nadam ni itko ovdje nije za zlouporabu tih potpora. To je bio problem, zlouporaba potpora.

Ne trebate to meni govoriti, ja to znam. Pa imam i familije, u široj svojoj familiji ljude koji tako žive. Ali životare, to nije ono kako treba selo izgledati, to nije ono što je interesantno njihovoj djeci, njihovoj unučadi. Mi se razlikujemo u pogledima u tome, dakle ja sam za to da Hrvatsko selo i uopće svako onaj tko se bavi poljoprivredom može biti ozbiljan proizvođač, može sutra konkurirati proizvođačima, puno ozbiljnijima koji su iz EU, na čijem ćemo se tržištu za 2, 3 mjeseca naći. A vi govorite ovo druge. Dakle, ja sam za to da i ta Slavonija i Baranja koja je vama često u ustima, bude razvijena regija koja će se moći nositi sa Europom, ne da bude nerazvijena u Hrvatskoj, kamoli u Europi kako nju vi očito vidite, jer tako se zalažete. Rekli ste da je Slavonija i Baranji da su zakinute, jesu, jesu zakinute pogotovo zbog toga što se 15 godina vezivali uz HDZ i njihovu takvu retoriku, a sada se vi nudite kako alternativa, zaista su zakinuti. Ali, nudimo Slavoniji i Baranji zaista da budu osposobljeni za utakmicu tržišnu, pa i selu u Slavoniji i Baranji da budu spremni zato ih ne educiramo, u tom smislu ih pomažimo a ne o tome da mogu uz jednu kravicu i potporu živjeti. Selo treba pomagati socijalnim programom i starim domaćinstvima, a ne potporama. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Gospodine Jelušić zato je i vaš glavni tajnik bio u 5. izbornoj jedinici a živi u Zagrebu, valjda je pobjegao zato što je bilo lijepo u Slavoniji živjeti, pa živi glavni tajnik SDP-a jel, ali neću imenovati čovjeka. htio sam vam reći da možda ti ljudi koje vi navodite i mislite da su oni siromašni, možda oni žive sretnije od svih nas ovdje pa i vas uključujući, including, jel. način života i ono što je materijalno ne znači uvijek i sreću. Dakle, ono što je na visokom nekakvom materijalnom nivo. Naravno da seljak i svi oni koji žive na selu očekuju infrastrukturu i standard da ima i kupatilo, da ima i kadu, da ima i sve, da on može živjeti jednako na selu i u gradu. To je i cilj, ja vjerujem i potpora koje su, koje se daju i ovdje u ovoj u ovoj temi, o čemu je večeras tema. Dakle, u tom slučaju, u slučaju te horizontalnih potpora gdje spadaju i regionalne potpore, dakle za poboljšanje kvalitete života u regiji i na selu. U svakom slučaju bi doprinijelo tome da ljudi ostanu na selu, da žive na selu jer je ljepše sasvim sigurno, mnogima je ljepše živjeti na selu, a i mi mnogi odlazimo vikendom na selo da bi smo tamo uživali, a ne da bi nam bilo gore. I završna riječ predsjednice vijeća, gospođa Olgica Spevec. **Spevec, Olgica** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Evo, u ove kasne sate ja bih samo zapravo pojasnila tri stvari koje su se ovdje cijelo vrijeme zapravo postavljale kao pitanje ili kao problem. pitanje vremena dostave ovog izvješća, njegove bespredmetnosti s obzirom da se radi o 2011. a mi smo već sad u 2013. itd. Dakle, izvješće kao što ste svi konstatirali agencija izrađuje temeljem podataka podataka koje su joj dostavili davatelji potpora. Mi nažalost nemamo autoritet da davateljima, da ih natjeramo da oni to izvješće dostave po rokovima koje mi damo, međutim tu ima jedna dobra vijest, a to je da će takva izvješća morat dolazit Europskoj komisiji do 30.6. tekuće godine za prethodnu godinu, pa će valjda autoritet Europske komisije biti jači od autoriteta agencije. Tako da će buduća izvješća, znači od 2013. nadalje sasvim sigurno dolaziti pretpostavljam i u ovaj visoki Dom ranije nego što sad dolaze. Ono što kod ovog izvješća i prethodnih 9 zapravo čini nebitnim kada oni dolaze je činjenica da se puno stvari ne mijenja. Dakle, vi možete danas analizirati izvješće za 2012., 2011., 2010. i vidjet ćete da nema nekakvih bitnih pomaka. Sektorske potpore su uglavnom dominantne, 2, 3 % gore ili dolje i tu nema, dakle nije došlo do promjena u politici koje bi sada bile tako bitne da je bitno da izvješće bude dostavljeno na nekakav rok koji bi bio ipak malo bliži godini o kojoj se radi. Iz tog aspekta kažem dobra je vijest da će taj izvješća ubuduće dolaziti ranije jer tako kaže uredba Europske komisije, pa to je i valjda jače od jedne male slabe agencije koju niko ne sluša. Drugo pitanje je naravno pitanje potpora poljoprivredi i učinkovitosti. u uvodu rekla da je izvješće sastavljeno prema metodologiji EU. Dakle, mi smo čak što se tiče učinkovitosti išli korak dalje, EU u svojim izvješćima ne govori o učinkovitosti. to je bitno za znati. Poljoprivreda nije dio politike državnih potpora za koju je nadležna agencija sukladno Zakonu o državnim potporama, čak taj zakon propisuje da tijelo koje je nadležno za potpore u poljoprivredi surađuje s agencijom. Dakle, mi apsolutno ne možemo tom tijelu koje je nadležno za poljoprivredu određivati na koji način će nama dostaviti podatke o potporama, nego ono dostavi ono što može. Dakle, na vama je kad se bude radio novi zakon da iz ovog, dakle kao zakonodavcu da taj, da to eventualno izmijeniti i učinite ova izvješća kvalitetnijim, boljim, da se unutra vide svi oni koji su dobili potpore u poljoprivredi, a ono što je bitno svakako da je sredstva poreznih obveznika ne smiju biti tajna. Dakle, sredstva poreznih obveznika koja idu za potpore ili poljoprivredi, ili industriji, ili bilo kojem drugom sektoru, ona moraju biti javna, o njima se treba javno govoriti i tu nema nikakvih tajni. To je politika EU. Dakle, s tog aspekta definitivno u svakom zastupničkom pitanju ili svagdje gdje se može sasvim sigurno doći do podatka o tome koliko je kome potpora dano i u poljoprivredi, ali i u ostalim sektorima. Jer da smo mi u ovom izvješću pisali koliko je dano potpora svakom korisniku ono bi imalo jedno 500 stranica, jer imate programa Ministarstva gospodarstva i to nam je i primjedba Vlade da nismo obuhvatili 100 i nešto korisnika državnih potpora koji su samo po jednom programu dobili te potpore. Dakle, ipak molim vas da imate u vidu šta je svrha ovog izvješća, pokazat, ukazat na trendove, ukazat na politike i kamo one vode. Brojke su tu malo manje I učinkovitost kao što sam rekla, učinkovitost isto tak nije stvar agencije, učinkovitost potpora je stvar davatelja potpore. Davatelj potpore mora znati zašto daje novac, koji je cilj, koja je svrha i koji su rezultati. Nismo ovdje to obradili da upravo na intervenciju prošle godine gospodine Radoš da pokažemo da to jednostavno nešto što ulazi u neka druga izvješća, druge države članice koje to rade, za to davatelji angažiraju nezavisne revizore koji onda bez ikakvog problema za jedan priličan novac zapravo naprave jednu nezavisnu analizu, dali su potpore koji su dali, otišle u pravom smjeru i za prave svrhe. Dakle ni u sljedećim izvješćima od agencije se ne može očekivati da ona bude ta koja će sa svojih 6 ljudi koji rade na potporama proći svakog davatelja i vidjeti odnosno korisnika potpore i vidjeti kamo je taj novac otišao. Tako da jednostavno to sam smatrala potrebnim još na kraju i pojasniti. Hvala lijepa. prekinut ćemo sjednicu. Sutra u 9:30 počinjemo s Konačnim prijedlogom zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom. Hvala lijepa.